raspravljao o Prijedlogu zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka čitanje, P.Z. br. 540; Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Ustav, Poslovnik i politički sustav i vanjsku politiku. Izvješća ste primili. Državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Željko Kupešak će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovana gospođo i gospodo zastupnici. Dana 10. travnja 2006. godine u Luksemburgu na marginama drugog sastanka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanja potpisan je ugovor o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka između Republike Hrvatske i Europske unije. Ugovor je sa hrvatske strane potpisala ministrica vanjskih poslova i Kolinda Grabar-Kitarović, a ispred Europske unije glavni tajnik za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Xavier Solana. status Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji te početak pregovora o članstvu kao jačanja i širenja suradnje na svim područjima pojavila se potreba da se i pitanje sigurnosnih podataka za razmjenu tajnih podataka između Republike Hrvatske i Europske unije uredi sklapanjem međunarodnog ugovora. Naime kandidatski status Republike Hrvatske stvara obvezu suradnje na području sigurnosti što dovodi do potrebe razmjene tajnih podataka. To zahtijeva i odgovarajući zakonski okvir. Ovaj ugovor temeljni je pravni okvir kojim se definiraju postupci i pravila koja bi ugovorne stranke trebale poštivati i u postupku razmjene tajnih podataka. Tajni podaci su svi oni podaci ili materijali kojima je potrebna zaštita od neovlaštenog priopćavanja te im je kao takvima dodijeljena sigurnosna klasifikacija. Postupci i pravila razmjene tajnih podataka tzv. sigurnosni dogovori detaljnije će se razraditi u međunarodnom aktu koji će tijela nadležna za provedbu ovog ugovora sklopiti u skladu s njegovim odredbama. Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost odgovorno je za izradu sigurnosnih dogovora za zaštitu i čuvanje tajnih podataka koji se dostavljaju Republici Hrvatskoj prema predmetnom ugovoru, a provedbu ugovora sa hrvatske strane nadgledat će Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. Predmetnim ugovorom uređena su pitanja vezana uz način međusobne komunikacije, obvezu čuvanja tajnih podataka koje jedna stranka priopćuje drugoj ili jedna strana drugoj, predaje obvezu zaštite tih podataka te sigurnosna tijela koja će biti zadužena za provedbu ugovora kao i nadzor nad provedbom provedbom ovoga ugovora. S obzirom da je predmetni ugovor jedna od tema o kojima će Europska komisija voditi računa tijekom predstojećeg «screeninga» za poglavlje 31. «Vanjska sigurnosna i obrambena politika» koja je, 14. rujna smo održali ekspanatorni skrining a za 2. listopada je zakazana bilateralna faza te da je Europska unija potvrdila predmetni ugovor smatramo potrebnim Zakon o potvrđivanju ugovora o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka predložiti Hrvatskom saboru na potvrđivanje. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Zakonodavstvo, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Predsjednik Odbora Ivan Jarnjak, izvolite. o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka s Konačnim prijedlogom zakona. Članovi odbora su upoznati s razlozima i interesima Republike Hrvatske zbog kojih se predlaže donošenje prijedloga zakona po hitnom postupku i odbor je podržao iznijeto stajalište predstavnika Vlade Republike Hrvatske, te se ne protivi prijedlogu o donošenju ovog zakona po hitnom postupku, ocijenivši da je od interesa za Republiku Hrvatsku. Smatramo da kako je ovaj ugovor produbljuje odnose i suradnju Republike Hrvatske i Europske unije u jačanju svih oblika vlastite sigurnosti, pruža visoku razinu sigurnosti svojih građana. Nakon provedene rasprave, odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka. Hvala. Otvaram raspravu. Za klub HDZ-a poštovani zastupnik Ivan Jarnjak, izvolite. odnosno Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka s Konačnim prijedlogom zakona, da je to ustvari stvaranje standarda i razine s kojom smo mi dužni preuzeti određene odgovornosti u tretiranju tih podataka sigurnosnih koje ćemo primati, biti primateljice od Europske unije. To znači, to je naša obveza da bi mogli koristiti tajne podatke koje ćemo dobivati od Europske je to i obveza za Europsku uniju, kada prima od Republike Hrvatske na koji način će tretirati te tajne podatke i od Republike Hrvatske. Dakle, to je obostrani čin i želim upravo tu činjenicu istaknuti da je potreba u ovim turbolentnim vremenima brzo i točno predavanje tajnih podataka radi sigurnosti građana na cijeloj kugli zemaljskoj a Europska unija posebno to tretira i da je potrebno te tajne podatke i na adekvatan način štititi. Mi u Hrvatskoj imamo i Zakon o zaštiti tajnih podataka i taj zakon u veliko, upravo se poklapa sa ovim Ugovorom i odredbama ovog Ugovora. Međutim, Europska unija želi dodatno zaštititi svoje svoje tajne podatke s kojima će raspolagati Republika Hrvatska i stoga smatram da je to ne samo čin kojim Hrvatska preuzima određene zadaće, već je i to čin povjerenja kada Europska unija sklapa sa hrvatskom državom ugovor i kada je spremna hrvatskoj državi dati na raspolaganje takve podatke. Stoga apsolutno klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Vesna Škare-Ožbolt. Nema je. Gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Matro Arlović, izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovane kolege i kolegice. Osobno pozdravljam da i dolazi do Prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka s Konačnim prijedlogom zakona. Naime, ovim i ovakvim odnosima stvara se zapravo pravni instrumentarij za uspostavu ne samo razmjene informacijskih podataka nego i zajedničkih obavještajno-sigurnosnih službi buduće Europske ili kao savezne države ili kao saveza država u obrani vlastitih interesa i interesa svojim članica. Ovo je iznimno važno pitanje za zajedničku borbu protiv organiziranog kriminala, terorizma i dakako naravno šverca oružjem i ljudima itd. Prema tome, u tom pogledu ja podržavam potrebu da se sklopi ovakav ugovor u tom segmentu je iznimno važno imati mogućnost da se razmjenjuju tajni podaci u borbi protiv ove suvremene pošasti današnjeg svijeta, ali isto tako valja voditi računa da Hrvatska i kao članica antiterorističke koalicije sa svojim obrambenim snagama sudjeluje u čitavom nizu zemalja u kojima se održava ili uspostavlja mir uz podršku i odluke Ujedinjenih nacija odnosno Europske unije i NATO-a. No to je ono što je važno ovdje naznačiti. No neovisno o tome, Republika Hrvatska mora voditi računa i dijelom o svom suverenitetu i dijelom o svojoj unutrašnjoj politici a ne da međunarodni ugovori zapravo bitno preokrenu odnose unutar zemlje. Ja želim o tome posebice govoriti. Moram prvo podsjetiti da po članku 140. Ustava, ovaj međunarodni ugovor kao i drugi, ako se ratificira, po svojoj pravnoj snazi je i iznad zakona, dakle i iznad Zakona o sigurnosnim službama Republike Hrvatske. Drugo što moram podsjetiti jeste činjenica da se on može neposredno primjenjivati i ima pravo prvenstva neposredne primjene ako drugačije zakonom nije regulirano. Treće što iz njega proizlazi jeste vrlo interesantno rješenje koje je prisutno u članku 7. gdje se kaže, stranke će osigurati da sve osobe kojima je u izvršavanju njihovih službenih dužnosti neophodan pristup ili čiji dužnosti ili funkcije mogu osigurati pristup tajnim podacima koji se dostavljaju, razmjenjuju prema ugovoru, prođu odgovarajuću sigurnosnu provjeru prije nego što pristupe i dobiju ti podaci. Poštovane kolege, da li znate da to znači da svaku informaciju koju će od obavještajno-sigurnosnih službi dobivati naša obavještajno-sigurnosna služba iz Europske unije će dobiti je predsjednik države, predsjednik Vlade, predsjednik Sabora ili zastupnika koju traži po Poslovniku, po svojem pravu, da te osobe moraju proći ponovo provjeru, obavještajno-sigurnosnu provjeru. Postavlja se pitanje, da li na taj način se zapravo obavještajno-sigurnosne službe od organa uprave, doduše sui generis, ponovo pretvaraju u centar sigurnosne moći, otuđene moći, tko kontrolira koga? Nema izgleda ovdje situaciju da kada kontrolira obavještajno-sigurnosne službe Vlada, odnosno predsjednik nego obratno, dešava se nešto što je veoma ozbiljnije. Dakako ovdje je naznačeno i kako će provesti postupci provjere. Postupci sigurnosne provjere bit će tako koncipirani da utvrdi može li neki pojedinac, uzimajući u obzir njegovu i njezinu odanost, povjerljivost i odanost imati pristup tajnim podacima nakon što je taj pojedinac primjerice velikom nad polovičnom većinom svih građana izabran za predsjednika države. Dakle, ovo nije samo provjera, direktno je provjera osobe ali zapravo i provjera biračkog tijela. To je prvi problem na kojeg želim vrlo ozbiljno ukazati i u tom pogledu sasvim sigurno postavlja se veoma ozbiljno pitanje. Ono se dodatno produbljuje ako se ima u vidu članak 14. ugovora, odnosno zakona koji kaže, citiram: "prije dostave tajnih podataka na koje se odnosi ovaj ugovor između stranaka, tijela odgovor na sigurnost određena u članku 11. ovog ugovora moraju biti suglasni da je stranka primateljica u stanju zaštititi i čuvati podatke na koje se ovaj ugovor odnosi na način koji je utvrđen dogovorima koji će se uspostaviti sukladno člancima 11. i 12. ovog ugovora. Ili preciznije, člankom 11. i 12. ovog ugovora je predviđeno da će se u uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost u svojstvu nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske će se ona pojavljivati, a u Europsku uniju Ured za sigurnost glavnog tajništva Vijeća sigurnosti, Vijeća europske unije i naravno Uprava za sigurnost Europske komisije. Prema tome ako ćemo imati nekakve osobito osjetljive informacije primjerice o položaju Hrvatske vojske u Afganistanu ili naših specijalista koji će podučavati pripadnike antiterorističke koalicije recimo u borbi u Iraku, a ocijeni se u Europskoj komisiji za sigurnost da to nije dobro da dobije netko, predsjednik Vlade zato što politički, zato da budem precizan po zakonu nije dovoljno odan, povjerljiv i pouzdan, tada će zapravo ta komisija spriječiti neovisno o volji naše obavještajne sigurnosne službe da se ti podaci dobe i da se dostave. Prema tome postavlja se pitanje šta je sa unutrašnjom ustavnom sigurnosnom pozicijom itd. Osobito se to postavlja dodatno ako se ima u obzir članak 12. u kojem se kaže, da sigurnosni dogovor iz članka 11. ovog ugovora uspostaviti u dogovoru između tri, odnosno ureda, odrediti će standarde za uzajamnu sigurnost zaštitu tajnih podataka na koje se odnosi ugovor. E sada se kaže lijepo ovako. Europska unija osigurala je demokratsku kontrolu. Za Europsku uniju ti će standardi podlijegati odobrenju Odboru za sigurnost vijeća. Kod nas ti standardi ne podliježu odobrenju Vijeća recimo Odbora Odbora za nacionalnu sigurnost i obrani nego je to autonomna ovlast naših obavještajnih sigurnosnih službi nakon novog zakona kojeg smo donijeli u saborskoj proceduri. Ja sam jednostavno morao diskutirati o ovom prijedlogu zakona iz razloga da ukažem na ovu situaciju koja je iznimno ozbiljna i ne bi se smjelo dogoditi da neki koji trebaju biti servis organa izvršne, zakonodavne, sudbene i naravno predstavničke vlasti u Republici Hrvatskoj, postanu kontrolori te iste vlasti. U demokratskom društvu to moraju biti samo birači građani, nikako ne smije biti tajna služba ta koja će provjeravati izabrane od naroda predstavnike da li imaju pravo, da li su dovoljno odani, da li su dovoljno sposobni i povjerljivi da mogu dobiti neku informaciju koja je od interesa za nacionalnu sigurnost i obranu primjerice vlastite njihove zemlje koju oni predstavljaju. Mislim da je to preopasno i da u tom pogledu ja bi se osobno založio, dakako nije moguće jednostrano odbiti ratifikaciju i na to ne plediram, tim više što smatram da je važan ovakav ugovor da se dođe do razmjene potrebnih podataka, ali u drugačijem kontekstu, u drugačijim odnosima koji se reguliraju u odnosu osobito između zakonodavne i izvršne i predstavničke vlasti u odnosu na obavještajno sigurnosne službe. Ali bi bilo dobro skiniti hitni postupak, ovo pretvoriti u prvu raspravu, prvo čitanje i uzeti si vrijeme da se konzultira malo s time, jer nemojte zaboraviti Europska komisija i Europsko vijeće kao predstavnici izvršne vlasti imaju nešto drugačiju poziciju s obzirom na Ministarsko vijeće koje je država članica u Europskoj uniji. Ali njihova pozicija u odnosu na obavještajne službe je regulirana njihovim internim propisima i direktivama. Kod nas ne. Kod nas će se dogoditi zapravo da će te njihove službe ocjenjivati na osnovu naših provjerenih podataka hoće li dostaviti ili neće dostaviti neki povjerljivi podatak ako primjerice smatraju da nije dovoljno odan, povjerljiv ili sposoban neki od članova primjerice izvršne vlasti koji bi trebali dobiti te podatke radi nacionalne sigurnosti ne samo unutrašnje nego i europske sigurnosti u Hrvatskoj. potpuno potpuno nedopustivo i da u tome pregovarači nisu dovoljno vodili računa kada su pripremali i potpisivali ovaj ugovor i zbog toga bi trebalo vidjeti šta se još može učiniti prije nego što se konačno ratificira ovaj ugovor, da se ova pitanja otklone ili u protivnom ćemo morati doći u poziciju, upozoravam da ćemo morati doći u poziciju da ćemo pripremiti, morati pripremiti ustavni zakon o poziciji tajnih službi u odnosu između tajnih službi i legitimno izabranih predstavnika vlasti kod nas. Dakle ne o radu i u organizaciji i ustrojstvu tajnih službi nego o odnosu tajnih službi i predsjednika države, Vlade Republike Hrvatske, odnosno predsjednika Vlade, predsjednika Sabora, pa ako hoćete i samih zastupnika koji po Poslovniku imaju pravo neovisno o tome koliko su podobni, dobiti informaciju i naravno po zakonu moraju na odgovarajući način odnosit se prema toj informaciji, za obavljanje svog dijela posla. Primjerice da li zastupnici koji su članovi izaslanstva trebaju i moraju dobiti takve podatke o položaju recimo naših obrambenih snaga u suradnji sa NATO snagama u Afganistanu. Pa naravno da trebaju. Hoćemo li ih sve provjeravati jesu dovoljno odani, sposobni da mogu to uopće dobiti. Mislim da je potpuno jasno da se na ovakav način zapravo ne bi smjelo ad verbum odmah prihvaćati ugovor bez pregovora. Jer ovo je prihvaćeno, ovo nije ispregovarano. Da je ispregovarano svatko tko pozna pravni sustav Europske unije i pravni sustav Republike Hrvatske bi mu bilo jasno da je potpuno nepodesan za članicu ovako se ovako ad verbum prihvati. Hvala lijepo. Hvala. Poštovani zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavniče Vlade. Baš sam se ja javio vezano za ovaj problem sigurnosne provjere što je sadržan u ovome prijedlogu ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka. Inače ovakve odredbe gospodine Arloviću se nalazi i u odgovarajućem ugovoru Hrvatske sa NATO savezom mislim da bi tu trebali koristiti i iskustva zemalja članica NATO saveza kao što je recimo npr. Slovačka. Gospodin Kajin i ja smo prije dva tjedna u sklopu bili u bili u NATO savezu, bili smo i u Slovačkoj i baš smo razgovarali o tima pitanjima i o drugima članicama, znači sadašnjim članicama NATO saveza to je bio najveći problem baš sa ovoga stajališta jer toj provjeri mogu biti podvrgnuti ljudi kao što smo recimo mi ovdje zastupnici koji smo I sve zemlje koje, znači i Slovačka i sve druge zemlje koje su sada članice NATO saveza, odnosno koje imaju i ovaj potpisan također ugovor sa Europskom unijom su u pregovaranju bile daleko bolje i napravile su ovu klauzulu i točno su imenovali kako koja zemlja. Od 300, 400 ili 500 dužnosnika s obzirom na popis njihovih dužnosnika na koje se te odredbe ne odnose zbog činjenice što je on kao takav, kao zastupnik, kao predsjednik Vlade, predsjednik Parlamenta, predsjednik države ne može doći u takvu situaciju da podliježe da ga referenti

gospodin Arlović. Predlažem da ovo ipak ide u prvo čitanje jer će tek doći do toga problema kad se to počme provoditi i vezano i za NATO savez i za Europsku uniju. Jer tu su ako smo mi nešto pristali, normalno oni će tražiti da se to ispoštuje do kraja i zbog toga također predlažem da se provede prvo čitanje jer taj problem će tek eskalirati na razini Hrvatske. Vi kao predsjednik Sabora nećete moći ništa dok se to ne napravi. Neće moći gospodin Jarnjak, neće ni Predsjednik države, niti bilo tko od nas koji smo recimo i članovi Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnosti, Izaslanstva Hrvatske u NATO savezu i svemu ostalome. treba se stvarno paziti kad se pregovara u nekim stvarima zbog toga što imamo iskustva drugih država koje su također potpisale taj dio, ali su na odgovarajući način stavili klauzulu i zaštitu svog izbornog prava, svog unutarnjeg prava i mislim da preko toga ne bi mogli prijeći tako jednostavno jer ćemo tek doći do problema velike razine. Normalno da sve ove stvari dalje što su sadržane pod državom ali moram skrenuti pozornost da mi kasnimo sa dva bitna zakona. Kasnimo sa Zakonom o informatičkoj sigurnosti i kasnimo sa Zakonom o zaštiti tajnosti, to su dva zakona koja su bitna, koja su bila stavljena u proceduru pa su povučena, na koje ukazuje i ovaj međunarodni ugovor i onaj ugovor s NATO savezom jer mi imamo tek problema baš u tome dijelu vezano za ovaj dio određivanje stupnja, vrste tajnosti, jer to su sve ove zemlje koje su sad ušle u NATO savez prije nas, koje su u okviru Europske unije, oni sad u sklopu toga razmjene i dostave informacija, tu im se javljaju ti problemi. Jer oni imaju sasvim drukčiju kriterije i mjerila za određivanje toga dijela, nego što je prema ovima standardima NATO saveza ili standardima Europske unije. Znači, predlažem da se obavi prvo čitanje kako ne bi se doveli u situaciju da moramo, morali bi onda ići ići donošenjem Ustavnog zakona kako bi pravno riješili ovaj problem, jer znamo da su međunarodni ugovori iznad zakona, prema tome ne možemo zakonom riješiti i to je dio što ubuduće treba paziti kod svih pregovaranja, koristiti iskustva država koje su to prošle. Mi nažalost tu malo radimo. A iskustava imamo, imaju naša veleposlanstva, naša diplomatska služba ima iskustava, meni su rekli da se na te stvari i u NATO savezu naše izaslanstvo, da je upozoravalo, da je skretalo pozornost ali očito da se tu u tome jednome lancu pregovaranja dolazi do krivoga spoja i onda se to ne pregovara nego se niti prigovara nego prihvaća.

ili međuzaključak ako hoćete čak i formalni, a ne mora biti ni formalni nego iz rasprave proizlazi sam po sebi, da zadužimo naše predstavnike diplomacije i izvršne vlasti da u raspravi dodatno osiguraju da se institucionalizira klauzula koja će omogućiti zapravo primjenu i prednost, primat unutrašnjeg pravnog poretka u ovom segmentu u odnosu na Europsku uniju, to je broj jedan. I broj dva, slažem se potpuno sa konstatacijom, ako to ne napravimo, ako potpišemo ovaj akt, Europska unija i NATO savez će inzistirati na njegovoj dosljednoj primjeni. A s obzirom na ovih 15 godina naše novije povijesti i iskustva možete znati što se može sve dogoditi u nekim segmentima u obrambeno-sigurnosnim odnosima. Zbog toga bi bilo jako važno prihvatiti sugestiju da se ide u prvo čitanje i da se do drugog čitanja razmotri mogućnost da se

ali kažem imamo konkretne primjere Slovačke, Slovenije, drugih država koje su prošle taj tijek i postupak i koji su regulirali to na ovaj način o kojem sam ja govorio, koji mi moramo napraviti sad na ovaj način što sam ja predložio i gospodin Arlović, jer onda ćemo stvarno morati ići Ustavnim zakonom. Zašto da si kompliciramo situaciju kad nema potrebe? Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Sljedeća replika, poštovani zastupnik Valter Poropat. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo ako sam dobro shvatio, gospodin Kovačević je rekao da se treba paziti da ne dovedemo u pitanje sigurnost zbog kako sam shvatio sigurnosne provjere. I onda je spominjao ostale članice, nove članice NATO-a kao što su Slovačka, Češka, Poljska, itd. Pa možda ne shvaćam zbog čega možemo dovesti u pitanje po ovom smislu. Odgovor na repliku, službe će provjeravati predsjednika Sabora i Predsjednika države i predsjednika Vlade i sve zastupnike i predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Ako ne prođu tu provjeru, tek onda, a dobije zeleno svjetlo, onda on može raspolagati tim informacijama. Znači taj problem su imale sve države, ali su ga riješile na ovaj način o kojem sam ja govorio, jer je očito da mi neke stvari koje druge države, koje su nam prijateljske, koje nam pomažu ne koristimo njihova iskustva vezano za sve to. Takva je i situacija vezano za ulazak u NATO savez, sve druge države imaju odgovarajući odbor koji prati i usmjerava i sa stajališta države i sa stajališta svih tih pitanja otvorenih, mi nemamo, to je prepušteno Ministarstvu obrane i Ministarstvu vanjskih poslova. Evo recimo Damir i ja smo saznali kad smo bili tamo da je u projektu "Mapa" Hrvatska dala u 2. je stupnju, dala godišnji dio što će napraviti za narednu godinu dana. A to u Hrvatskoj nitko ne zna. To je onaj dio i zašto je nama i slaba informiranost i sve te stvari. Prema tome, imamo mogućnosti, koristimo iskustva drugih država, nama prijateljskima koja su oni spremni dati, koja stalno daju i primjenjujmo ih u ovome procesu i Europske unije i primanje u NATO savez i sve ostale, jer ovo što se radi nije dobro i zbog toga postoji tih razno-raznih situacija i otpora. Hvala lijepo.